Hvala.

Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2021. godini; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 25. Zakona o slobodnim zonama. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Hrvoje Bujanović, izvolite. **Bujanović, Hrvoje** Dobro jutro svima. Poštovani predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Vlada RH predstavlja Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2021. godini koji se podnosi sukladno Zakonu o slobodnim zonama. Da podsjetim, to je od 1996. Podatke za izradu izvješća dostavljaju korisnici koncesija za osnivanje slobodnih zona na kopnenom području i nositelji suglasnosti za osnivanje slobodnih zona na lučkom području. U Izvješću se izrazi „korisnici koncesija“ koristi za obje navedene kategorije. Podaci prikazani u Izvješću prikupljena su od poduzeća korisnica koji posluju unutar slobodnih zona. Radi cjelovitosti, izvješće sadrži prikaz zakonodavnog okvira za osnivanje i poslovanje slobodnih zona u Hrvatskoj, osnovne značajke i podatke o poslovanju svake slobodne zone posebno te grafičke prikaze pokazatelja poslovanja sa usporedbom u odnosu na prethodnu godinu, poput broja korisnika, zaposlenih, prihoda, dobiti, izvoza i sljedeće. Potaknuti tijekom rasprave o protekloj godini, u ovo Izvješće smo uvrstili podatke o sadržaju ugovora o koncesiji, načinu formiranja Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za početak rada slobodne zone, pojasnili smo mehanizme ulaganja u slobodne zone, uvrstili također, i kratku informaciju o broju i smještaju slobodnih zona u EU te nabrojali osnovne pretpostavke za osnivanje novih slobodnih zona. Kao u prethodnom razdoblju 2021. g., u Hrvatskoj smo imali evidentirano 11 slobodnih zona, od kojih je 7 bilo kopneno i to Vukovar, Osijek, Krapina, Krapina, Zagreb, Kukuljanovo, Škrljevo, Split. 4 lučke zone i to u Puli, Rijeci, Splitu i Pločama. Od ovih 11 zona, 2 su tijekom 2021. bilo u postupku likvidacije, 1 slobodna zona je bila 2021. neaktivna. Dakle u 2021. g. u Hrvatskoj je bilo aktivno 8 slobodnih zona, od koje 4 kopnene .../Govornik se ne razumije./... slobodne zone u Vukovar, Osijek, Zagreb i Škrljevo, a 4 lučke slobodne zone, Pula, Rijeka, Split i Ploče. Promatrano razdoblje, odnosno 2021. g., ova referentna za koje je Izvješće, karakterizira smanjenje broja korisnika i zaposlenih unutar slobodnih zona, dok drugi pokazatelji poslovanja bilježe rast u odnosu na prethodno razdoblje. se ne razumije./... poslovalo je ukupno 63 korisnika. To je 15% manje nego 2020. kada smo imali 74 korisnika. Kod korisnika slobodnih zona zaposleno je 2424 radnika u 2021. ili za 8% manje nego 2020. odnosno 2638. Glavni financijski pokazatelji, ukupno je ostvareno 1,68 milijardi kuna prihoda, to je 4% više 2020. g., na razini svih slobodnih zona ostvarena je dobit također, od znači 183 milijuna kuna, što je više za 2/3 u odnosu na godinu ranije, no naravno, referentna 2020. g. je bila i vrijeme, nažalost najvećeg udara i Covida-19. U dio izvoza ukupnog prihoda iznosio je 57,5% i u odnosu na 2020., godina na godinu, povećan je za 6,3%. Kod lučkih slobodnih zona udio izvoza iznosi blizu 75%, a kod kopnenih taj udio iznosi 26%. U slučaju izvoza, uključujući isporuku dobara na tržište EU i slobodnih zona iznosio je blizu milijardu kuna, što je povećanje za 20-ak posto u odnosu 2020. g. Promjenom gospodarskog okruženja, sustav slobodnih zona profilirao se u specifični instrument gospodarske politike koji nije široko zastupljen, no na određenim lokacijama za posebnu skupinu korisnika poduzetnika i dalje je bitan. Kad govorimo o poslovanju slobodnih zona, a iako izvan referentnog razdoblja, tu smo i naveli također, i period što se događa tijekom 2022. g. Naime, protekom vremena sustava slobodnih zona došao je u fazu kada prvim odabranim koncesijama za osnivanje ističe rok, to je naravno, 25 godina, kao što i sami znate. Kao posljedica toga zbog promjene poslovnog okruženja od osnivanja do današnjeg dana, tijekom 2022. imamo daljnju aktivnost i dinamiku. Smanjuje se i dalje broj slobodnih zona i to Podunavska slobodna zona Vukovar prestala je s radom u režimu slobodne zone od 1. siječnja 2022. na vlastiti zahtjev, poduzeće korisnik koncesije za Krapinsko-zagorsku slobodnu zonu pokrenuo je postupak likvidacije trgovačkog društva 2018. i taj postupak još uvijek traje, a koncesija dana odlukom istekla je u svibnju 2022. g. Koncesija za Slobodnu zonu Osijek istekla je u lipnju 2022. za produženje koncesije nije bilo interesa od strane poduzeća koji su poslovali unutar zone te su tvrtke, znači uredno nastavile svoje poslovanje, ali izvan posebnog režima koji slobodna zona predstavlja. Koncesija za Slobodnu zonu Kukuljanovo također je istekao u lipnju 2022., a kako u ovoj zoni nije bilo korisnika od '10., nisu bili ni ispunjeni ni uvjeti za produženje koncesije. Koncesije za osnivanje splitsko-dalmatinske slobodne zone prestala je važiti okončanjem prestala je važiti okončanjem postupka likvidacije tvrtke, korisnika koncesija Splitsko-dalmatinska zona d.o.o. krajem kolovoza 2022. g. Koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb isticala je u listopadu 2022., a na zahtjev korisnika ista je u listopadu produžena za 12 godina, odnosno do listopada 2034. Iz navedenog slijedi da do danas u Hrvatskoj posluje 6 slobodnih zona i to Zagreb, Škrljevo, Pula, Rijeka, Split i Ploče i sve su one operativne. Vlada RH mišljenja je kako ovo Izvješće predstavlja realni prikaz poslovanja slobodnih zona te ujedno doprinosi i razumijevanju samog modela slobodnih zona te stoga predlaže usvajanje Izvješća o poslovanju slobodnih zona u RH u 2021. g.

U 2011. g. u Hrvatskoj je evidentirano 11 slobodnih zona. Od toga su dvije bile u postupku likvidacije, a jedna je bila neaktivna. Sve aktivne slobodne zone, gledajući u cjelini poslovali su zadovoljavajuće, prateći dinamiku poslovanja, ona je bila slična stanju u gospodarstvu koje je u doba pandemije bilo u recesiji. Da li očekujete povećanje gospodarske aktivnosti, povećanje investicija, posebno u proizvodne djelatnosti u skladištenje, troškove, trgovinu i druge djelatnosti u slobodnim zonama jer su proizvodne i slobodne zone infrastrukturno infrastrukturno opremljene i organizirani prostor koji omogućuje racionalizaciju poslovanja i smanjenje troškova. Hvala. Zahvaljujem poštovani zastupniče. Ono što je zapravo i zamjetno da oni rade sa ajmo reć solidnom dobiti, međutim poslovne modele praktički se radi carinski i porezni aspekt njega odnosno porezna promet odnosno PDV ajmo reć porez na dodanu vrijednost. On de facto u tome ima najveću korist kao jedna prostor ekosustav za same kompanije. Naravno ovdje ono što treba ovdje reć paralelno imamo i razvoj poduzetničkih zone i tu se pokazuje zapravo snažni interes naših poduzetnika da se usmjeravaju investicije, primjerice … u prošloj godini imali smo najveći porast stranih inozemnih investicija kako općenito u RH gospodarstvo, ali ono što je bitno reći i poduzetničke zone. Tako da tamo na tom području znači sad govorim o drugim poduzetničkim zonama, ne o slobodnim, imamo već 200 infrastrukturnih opremljenih zona i tu vidimo snažni interes sa se usmjerava. U slobodne zone polako jenjava međutim i dalje je to solidno poslovanje … **Sanader,

… naše slobodne zone su doživjele naravno start, procvat i nakon toga polako padaju, možete li mi molim vas reći koliko smo imali maksimalan broj poduzeća koji su imali koncesiju u slobodnim zonama kad su bile u punom radu i koliko je to u postotku pad do sada, s obzirom da možemo očekivat da ćemo za par godina zapravo slobodne zone gotovo pa izgubiti osim vjerojatno u lukama i da će većina tih poslovnih subjekata otići u poslovne zone, tako da mislim da ćemo imati izvješća za 2023. koje će biti sasvim drugačije. Hvala. za …/Govornik se ne razumije zbog najave./… podatke tako da vidimo da praktički već preko 50% se smanjuje taj broj. I ono što je očekivano je vidimo da je zapravo usmjerava se u poduzetničke zone interes. Zašto? Zato jer sada poslujemo naravno od 2013. na jedinstvenom tržištu EU i realno gledajući ono što je vidljivo da je veći izvoz zapravo u maritivnim u lučkim dijelovima i tu praktički vidimo fundamentalni interes i dalje poduzetnika da investiraju. Očekujemo naravno i daljnje smanjenje ja bi rekao u kopnenim dijelovima, a više usmjeravanje u poduzetničke zone.

budući da nema ničega u izvještaju o tome, koliko je Vlada RH uprihodila '21. od koncesija i koliko su lokalne zajednice uprihodile jer npr. u ugovoru o koncesiji za slobodnu zonu Zagreb vidljivo je da ide 2% od prihoda, a pri tom 50% državnom proračunu, 50% lokalnoj zajednici tj. gradu Zagrebu pa bi vas lijepo molila za '21.g. koliki su prihodi od koncesija za državne i lokalne proračune? Hvala. **Bujanović, Hrvoje** Hvala lijepo. Znači od 2019. je aktivno se radilo na planu rasterećenja gospodarstva tako da u slučaju da samo podsjetim 2019. su ukinute naknade za koncesijske, govorim samo za slobodne zone u ovom dijelu. Također i za ove suglasnosti na lučkim područjima odnosno maritivnom, dakle poduzetnici odnosno koji posluju unutar slobodnih zone ne plaćaju niti koncesijsku naknadu niti naknade za suglasnosti od lučkih uprava. Posljednja replika poštovana Nadica Dreven Budinski. znači 20 … 27 država članica Unije tu ste nabrojili koje zemlje imaju vidimo da slobodne zone nemaju Austrije, Belgija, Finska, Irska, Nizozemska, Slovačka i Švedska i veći broj slobodnih zona najčešće je prisutan u mlađim članicama država. no vidi se da se najčešće slobodne zone smještene na obali ili u drugom plovnom putu pa i vidimo iz izvještaja da su i naše slobodne zone ove koje posluju i koje će opstati su i na našem ovom dijelu Jadrana sve, pa prema tome iako one posluju bolje nego iz prethodnih izvještaja zbog toga jel su smanjili broj i zaposlili, ali zbog toga jer su i otišle ove korisnici slobodnih zona koje su pretežno imali skladišta. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovana zastupnice, jako ste dobro primijetili. Znači vaša analiza je upravo tako kvalitetna kako i mi gledamo, znači upravo je ideja bila slobodnih zona da vidimo da će fundamentalno njihov poslovni model zaživjeti najviše tamo gdje jesu plovna područja i ona koja su infrastrukturno idealna njima za jel da posjetim znači kada roba napusti slobodnu zonu ako ide u treće zemlje tada nema neplate … Znači to je više aspekt carinskog jednog poroznog okruženja koje naravno jednako za jedinstveno tržište EU, ali kao što vidite iz broja da je ovdje zapravo pitanje jedinstveno tržište EU ide prema tome da ćemo smanjiti broj slobodnih zona, a više razvijati ono što zapravo aktivno i kvalitetno radimo unapređivati broj poduzetničkih zona koji je drugi aspekt

prva prijavljena je Klub zastupnika HSS-a i RF-a poštovana zastupnica Katarina Peović. Nje nema gubi pravo. Drugi prijavljeni je Klub zastupnika SDP-a poštovani Branko Grčić, također nema, gubi i on pravo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Željka Pavića. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovani tajniče, kolegice i kolege. Evo imamo tu kolegu koji već godinama ima svoju poslovnu zonu, pardon ima poslovnu zonu u svom u svojoj jedinici lokalne samouprave i slobodnu poslovnu zonu i radi to jako dobro, vidimo da rastu i to je za nas koji smo primali izvješća i kad smo imali priliku sa gospodinom razgovarati i na odborima bilo stvarno jedno posebno iskustvo gdje smo dobili informacije iz prve ruke koje su bile doduše u skladu s ovim unutra i bilo je još dodatno pojašnjeno. Ovo izvješće za 2021. godinu je isto odnosno kvalitetno kao što su bila izvješća za prethodne godine. Ja sam ovdje raspravljao o izvješću ako se ne varam za '20., '19. i ako se ne varam mislim da je bilo jedno zaostatka '18. to je bilo gotovo isto, samo vam se brojke polako smanjuju, nažalost evo imamo sve manje i manje ovoga koncesionara u tim slobodnim zonama. Što je i razumljivo evo rekao je i tajnik zbog čega je razumljivo, mijenja se odnos na tržištu, ušli smo u euro zonu, ušli smo u EU, sad smo u Schengenu i tako da evo imat ćemo, makar ovaj ulazak u Schengen mislim da to neće imati utjecaj na, na poduzeća koja su u slobodnim poslovnim zonama s obzirom da su oni u toj poslovnoj zoni iz drugih razloga, mislim zbog toga što su Schengenske granice nema to veze s tim. No, nažalost evo imamo pokazatelje najbolje da to možemo pogledati na stranicama od 20 i do, do zadnje stranice 28 gdje vidimo zapravo te pokazatelje u slikicama koje nam zapravo sve govore i o tome koliko je poslovnih zona poslovalo u 2021. godine, koliko ih je bilo aktivno, a i koliko smo imali koncesionara u tim slobodnim zonama. Naravno da ono što je rekao tajnik jedan dio poslovnih subjekata se seli iz slobodnih poslovnih zona u poslovne zone, a kao što smo čuli i od kolege vjerojatno će jedan dio tih slobodnih poslovnih zona postati poslovne zone s obzirom da već imaju infrastrukturu i poduzeća mogu, mogu tim u okvirima bez problema raditi i na kraju krajeva imaju tamo i pogone ili, ili ili imaju kancelarije u kojima su dosada radili. Što se tiče prihoda tih poslovnih, pardon subjekta koji su u poslovnim zonama, u nekim poslovnim zonama iznenađujuće ti prihodi rastu. Jedan dio razloga tog rasta možemo pripisati i zapravo i korona krizi jer poduzeća nisu radila 2020. godine pa sad je onda rast prikazan za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu. Bilo bi interesantno da recimo vidimo pokazatelje 2019. 2021., da vidimo da li je tamo onda bilo rasta, ali oni subjekti kad bismo gledali pojedinačno subjekte vjerojatno je i bilo negdje promet otprilike isti. Da li je bio rast to je teško sad u ovom momentu teško reći, ali velim samo za kad bi se pogledali poslovne subjekte pojedinačno jer kad gledamo broj subjekata koji su poslovali prije u poslovnim, slobodnim poslovnim zonama i koji posluju 2021. godine nije to isto i ne možemo te brojke uspoređivati da bi bili stvarno realni pokazatelji jer dobiti ćemo podatke koji nemaju, Isto tako je i sa dobiti korisnika slobodnih zona prema tome moramo to malo staviti i u kontekst trenutnih zbivanja i događanja na tržištu. Na kraju krajeva i drugačijeg restrukturiranja poduzeća i preseljenja iz zone u zonu. Ono što je interesantno iz ovog izvješća je zapravo isporuka dobara na tržište EU odnosno ostala tržišta od strane korisnika slobodnih zona odnosno koncesionara u slobodnim zonama jer zapravo nam pokazuje da se zapravo jedan dio tih, veliki dio tih ovoga proizvoda koji se isporučuju izvozi zapravo van država članica EU. Što nam je dobro i interesantno iako ne znam s obzirom da smo mi već ranije donijeli zakone koji, koji poduzeća koji uvoze iz trećih zemalja koje su bile tamo pobrojane se ukida carina. Ne znam kakva su naša poslovanja sa tim poduzećima i koji su efekti kad bismo gledali uvoz tih roba iz tih zemalja i izvoz u te zemlje. To bi nam bilo interesantno da vidimo te pokazatelje zbog toga da znamo kakvi su nam poslovni odnosi sa tim zemljama odnosno kakvi su ovoga, kakva je bilanca sa tim ovoga zemljama. Isto tako, usporedba izvoza koja uključuje isporuku dobara u ukupnom prihodu u postotku što je isto tako interesantan pokazatelj. Mislim da ćemo to kad ćemo imati jednog dana priliku da usporedimo zone od njihovog starta pa preko njihovog procvata kad su bile u punom zamahu i u punom pogonu i kad su bile pune poduzeća koja su imale koncesiju i ovo što se dešava '21. godine i što će se dešavati '22. To smo već u jednom dijelu čuli, a napomenuo sam i u svojoj replici vjerojatno će izvješće za '23. godinu se odnositi samo slobodne zone koje će biti u priobalnom pojasu odnosno ako eventualno bude gore u lukama na kopnu, ali to je mislim da je to sve. Sve u svemu nemamo što prigovoriti izvješću i zahvaljujem. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Tomislava Klarića.

evo već čitav niz godina praktički pratimo ova izvješća i kako je rekao kolega Pavić ona su dobra i hvale vrijedna, a ujedno pokazuju i našu trenutnu hrvatsku stvarnost i trend u kojem idemo. Mi se možemo dotaknuti onih podataka koje smo često ovdje spominjali da je u Hrvatskoj postojalo tih 11 slobodnih zona, da postoje u EU zemlje koje uopće nemaju slobodnih zona. No, međutim kakva je stvarna situacija i što se događa baš u ovo vrijeme. Dakle, na primjeru industrijske zone Bakar i poslovne zone i slobodne zone u okviru te industrijske zone i često spominjana u ovim izvješćima možemo sagledavati situaciju koja se trenutno u Hrvatskoj događa. Dakle, na prostoru industrijske zone koja ima oko 5 miliona kvadrata djeluju dvije slobodne zone u režimu od kojih je jedna neaktivna. Druga je lučka. Dakle, slobodna zona luke Rijeka koja kroz ovaj period od dobivanja statusa slobodne zone bilježi jedan konstantan rast i slobodna zona u okviru poslovne zone Kukuljanovo, dakle obje se da se izbjegnu te priče nalaze na istoj lokaciji. Industrijska zona Kukuljanovo jednostavno je htjela i zbog toga je zatražena koncesija od strane Vlade RH naprosto iz razloga kako bi novim budućim poslovnim subjektima omogućila i režim poslovanja ukoliko iskažu potrebu u režimu slobodne zone što znači da se roba odnosno ne plaća PDV za robu koja je uskladištena na tom prostoru već tek prilikom izlaženja iz ograde slobodne zone. Ukoliko ide na tržište EU ona se oporezuje, ukoliko ide van tržišta EU ona se ne oporezuje. I upravo to je nešto što se sad trenutno događa. Dakle, ulaskom u EU 2013. 2013. srušile su se brojne barijere unutar RH i taj način poslovanja više nije postao toliko interesantan. No, međutim ovdje u izvješću, ali i izvješćima prije i u onome što je državni tajnik u svom uvodnom izlaganju govorio vidi se jedan trend kojeg osjećamo na terenu. Dakle, Hrvatska geostrateški, geopolitički kako god sagledavamo u prometno postaje jedno ja bi rekao logističko središte ovog dijela Europe. Dakle, ogroman je interes logističara naročito na području bazena Rijeke i okolnih lučkih područja gdje je sad što u pismima namjere što u već u fazi poodmakle izgradnje logističkih centara u površini od preko milion kvadrata. Trenutno na prostoru Kukuljanova su investicije preko 2 milijarde kuna, a u izgradnji su zaista veliki kompleksi i u pismama namjere oni raste. Međutim, interes koji iskazuje poslovanje u okviru slobodne zone u tom dijelu izostaje. No, ne izostaje u onom dijelu koji se odnosi na slobodnu zonu koja posluje u okvirima luke Rijeka koje se također nalaze na, na tom prostoru. Isto tako vidimo i mogućnosti dalje i u ovim dijelovima i Vukovara, u Osijeku, u luci Ploče i u tom dijelu i to je nešto o čemu stvarno treba voditi računa jer jednostavno taj model poslovanja itekako će biti interesantan za poduzetnike odnosno djelatnosti koje će svoje proizvode izvoziti van granica EU. Međutim, sve je vezano za ono što nas očekuje u narednim godinama budući da smo sad trenutno koliko god se o tome ne govori previše čitava Hrvatska u ogromnom investicijskom ciklusu u izgradnji što što gospodarskih objekata, evo imamo tu primjere i u Velikoj Gorici i Rugvici, u čitavom tom prostoru Svetoj Nedelji, dolje kod nas na području Bakra, u Rijeci i okolici. Dakle, investicijski zamašnjak je pokrenut i ono što će u budućnosti pojačati ovu tezu o kojoj vam govorim, a vezano za ta geostrateški položaj i logistički praktički iskorak Hrvatske prema Europi je upravo ono što se željno očekuje i što je krenulo već u prvoj fazi u realizaciji to je ravničarska pruga prema Rijeci koja će otvoriti taj dio. Ugovor je nedavno potpisan, prošle godine u Karlovcu koja kreće već od Hrvatskog Leskovca do Karlovca. Intenzivno se projektira nastavak izgradnje. Već se od prostora Šapjane koji je praktički tamo prema Sloveniji, talijanskoj granici projektira i dvokolosiječna pruga prema Škrljevu. U konačnici vizije razvoja je i budući veliki lučki centar odnosno velika luka na otoku Krku u Omišlju sa drugim mostom. Vidimo primjer izgradnje i tunela Učka. Učka. Jedna ogromna investicija o kojoj se uopće praktički i ne govori. Znači će i cesta od čvora Konj koji se nalazi na Grobničkom polju poveznica sa tunelom Učka i Istrom, a koja će dalje ići na ovaj spoj iznad Kraljevice, Šmrike dalje prema autocesti Žuta Lokva. Dakle, ovo govorim iz razloga premda ta infrastrukturna izgradnja nije u ovome dijelu izvješća niti se odnosi na samo izvješće već govori o nečemu što će nam se u budućnosti događati i ovo govorim iz razloga da na to moramo biti spremni. Mi moramo imati poslovne zone i u onome dijelu okvira koje su van ovakvog režima slobodne zone već sad u pripremi, u projektiranju, u izgradnji infrastrukture, u rješavanja zemljišta, ali i snalaženju lokacije da nam se ne nalaze svakakve taj nekakve zone u svakakvoj nekakvoj maloj općinici ili gradu, a onda se ulože sredstva, a nema vizije daljnjeg razvoja kako ih u konačnici popunit. Dakle, Izvješće o radu slobodnih zona koje imamo ispred sebe ono govore o stvarnim pokazateljima i činjenično trenutnom stanju. Ono o čemu ja osobno uvijek vodim računa je o onom, a vjerujem da to i ministarstvo i Vlada o onome što će se događati ne iduće godine, ne za za 2-3 godine već moramo promišljati jednostavno razvoj za narednih 10, 20 i više godina. Ovo govorim iz osobnog iskustva jer su tu našu poduzetničku zonu, zahvaljujem se kolegi Paviću koji ju je spomenuo, svojevremeno proglasili neperspektivnom zonom, zonom sumraka, bila je jedna glavna cesta i van toga ništa. Da nije bilo te vizije, da nije bilo tih ideja, smijali su nam se kad smo krenuli u izgradnju ogromne infrastrukture koja je u to vrijeme bila takva da smo ugradili cjevovod fi 500 pa smo svakih mjesec morali dva puta izlijevati vodu jer voda ne smije stajat u cijevi, nije imao tko trošit. Međutim, sad u ovom trenutku jedina ta zona ima za ponudit investitoru što god mu treba. I plin i vodu i struju i zadovoljit sve one kriterije koji znače da ti na takovom prostoru moraš zadovoljit kapacitet isporuke vode za gašenje primjerice dva uzastopna požara. Dakle, ta zona kao takva sve to ima, u okruženju nema takve i jednostavno jer sad u ovom trenutku kad su se stvorili ovi infrastrukturni uslovi uslovi kad se završava zagrebačka obala u Rijeci kad je izgrađen terminal kontejnerski na Brajdici, kad luka jednostavno odnosno lučki sadržaji unutar tog akvatorija su buknuli, onda je krenuo i taj silni razvoj, odnosno investicije u samoj zoni, a preduvjet toga je bila upravo ta infrastruktura, riješeni imovinsko-pravni odnosi i tu svakako treba, evo budući da su tu i predstavnici ministarstva apelirat, budući da još na tim prostorima Hrvatske u poslovnim zonama ima zemljišta koje je vlasništvo Republike Hrvatske. Kao takvo raštrkano na sve strane, ne aktivirano, ne upotrebljivo. Hrvatskoj ne donosi praktički državi nikakve koristi niti lokalnoj zajednici, ali na ovaj način evo evo kolege iz ministarstva su itekako upoznati koliko mi poneki znamo bit siloviti u tom traženju. Kad se riješi imovinsko-pravno ili u Istri ili kod nas u primorju ili bilo gdje u Hrvatskoj odmah kreće projektiranje, odmah kreće iznalaženje sredstava, a sredstava hvala bogu sad u ovom trenutku zahvaljujući i ovom intenzivnom investicijskom ciklusu, ali sredstvima EU po meni ima dovoljno da se može pokrenuti jedan zaista veliki investicijski zamašnjak za u godinama koje su pred nama. Samo nam treba mudrosti i sloge, a klub će kao takvo ovo izvješće prihvatiti. Evo hvala. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ja ću se baš nastavit na kolegu Klarića. Nabrojao je mnoge regije, mnoga mjesta u Republici Hrvatskoj, sa tim velikim potencijalima, sa planovima koji se već rade i koji bi se još trebali raditi, koje nam sve mogućnosti postojale. Ali eto nije spomenuo Baniju. Podsjetila bih da na prošlogodišnjoj raspravi o izvještaju o slobodnim zonama 2020. godine. Kolegica Šimpraga je govorila o potrebi osnivanja slobodnih zona upravo Glina, Petrinja, Sisak i govorila je o tome da je razumljivo da inicijativa treba doći od gospodarskih subjekata, lokalnih zajednica na terenu naravno. Međutim, u situaciji u kojoj se nalazi Banija ili Banovina, u kojoj je konačno prioritet ove Vlade obnova nakon potresa. A obnova nakon potresa ne može i ne smije sadržavati samo obnovu zgrada, kuća nego treba biti cjelovita obnova zajednice, pa tako znači i gospodarska obnova. U tom smislu smatram i mi smatramo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja treba biti inicijatora, informator lokalnim zajednicama na Baniji ili Banovini, otvoriti mogućnosti koje daju slobodne zone i proučiti sve što bi se za Baniju moglo napraviti upravo u tom smislu. Jer bez cjelovite obnove tog kraja naše države sasvim sigurno obnova zgrada da kojom isto dosta loše stojimo samo ih je šest neće puno donijeti. Tako da vas evo ja sad apeliram na vas iz ministarstva, da se ne držite toga mi smo dali zakone, to nije naša stvar. Jest, to jest vaša stvar. Vi ste dio Vlade Republike Hrvatske koja radi na obnovi i u tom smislu zaista vaš zadatak ne samo ministarstva rekla bih u ovoj vrlo bolnoj situaciji za taj kraj RH to je vaša ljudska dužnost da na sve moguće načine informirate subjekte i gospodarske i političke, upravne na tom području o mogućnostima slobodnih zona da im vi pomognete da u tom smislu se isto tako pokrene gospodarstveni nekakvi ciklusi. Znamo na žalost da je to područje desetljećima zanemarivano i doista predstavlja zapravo sramotu za sve nas. I sada kada su doista poharani sa stravičnim potresom mislim da bi i u ovom smislu se moglo puno više napraviti, pa evo ja ponovno apeliram na vas u tom pogledu, da izađete, da tako kažem izvan svojih formalnih zaduženja i napravite još nešto više. Zahvaljujem kolegi Klariću koji bi zapravo trebao pisati dijelove Izvješća o slobodnim zonama, jer nas dvoje smo prošle godine imali raspravu o slobodnoj zoni Kukuljanovo. Budući u izvješću piše da je neaktivna i to od 2010. a ne radi se o tome da je neaktivna, nego je itekako bila na neki način aktivna, bit će, služila je svojoj svrsi u cijelom tom razdoblju, pa smatram da u izvješću o slobodnim zonama isto tako treba izaći iz tih uskih formalnih okvira i napisati realno stanje stvari o doista svakoj zoni. Ono što recimo što se tiče likvidacije, kaže se u izvješću da likvidacija u prosjeku traje godinu dana. međutim evo podaci isto tako kažu u tom istom izvješću da je za splitsko-dalmatinsku slobodnu zonu likvidacija pokrenuta 17.5.2016. Znači ne bi mogli govoriti o godinu dana. Isto tako za ovu drugu krapinsko-zagorsku odluka o likvidaciji je donesena u studenom 2018. godine. Znači ovdje naravno sad ne možemo govoriti da apeliramo na ministarstvo, ovaj put možemo govoriti da apeliramo na Trgovački sud da se takvi procesi ne vode godinama, pa sad ćemo skoro možda ako se to nastavi doći i do obljetnice kaj bi moj tata rekel jedan mali jubilej koliko Trgovačkog sudu treba da obavi jednu likvidaciju. Ali bih lijepo molila ministarstvo da nam isto tako onda u izvještajima ne piše da to prosječno traje godinu dana, samo se demantira u tom istom izvještaju. Ne želim bit zločesta. Želim samo reći da u izvještajima koje mi dobivamo u Hrvatski sabor se i prečesto stvari ili copy pastaju iz prošle godine. Imam kompulzivni poremećaj pa sam si dala truda to gledati. To je poražavajuće zato što se ovaj sabor i uopće hrvatska javnost jer mi ne znamo ko čita ta izvješća, dakle naši građani zapravo evo kako da kažem vrijeđaju, ponižavaju, u najmanju ruku drže neinformiranima u punini tog smisla informacije jer se ta izvješća nažalost prečesto pišu formalno. I kolega Klarić i ja prošle godine ne bismo imali raspravu nikakvu, niti biste vi kolega se tako strašno uzrujali jer vas ja nisam htjela uzrujat, ja sam se tad držala samo, samo toga da piše da je Kukuljanovo neaktivno od 2010., to je pisalo u izvješću. Zašto nije pisalo koja je stvarna situacija sa Kukuljanovom to ostaje na, na, na ministarstvu. I samo bih još jednu stvar napomenula koja mi je bila zanimljiva, možda malo i čudna, a to je da, za različite slobodne zone govorimo o ovima vezanima uz luke. Recimo Pula i Rijeka nemaju rok na koji su dobili slobodnu zonu, a recimo Ploče imaju, pa se ja pitam zbog čega su takvi različiti kriteriji, možda to nije presudno, al je činjenično da se radi o istoj vrsti davanja, načina davanja slobodnih zona, jedni imaju vremensko ograničenje, drugi nemaju, pa evo za slijedeće izvješće ja bih vam bila zahvalna ako nam možete recimo i te stvari pojasniti. Isto tako bi bila zahvalna ako bi izvješća bila konkretnija, šira kako bi cijela hrvatska javnost onda da tako metaforički kažem razumjela zašto je Kukuljanovo neaktivno, hvala puno. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Davora Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Poštovani g. predsjedavajući hvala lijepa, poštovani g. državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Naravno nekoliko kratkih crtica iz pregleda ovog izvješća. Vidimo i sami da Hrvatska ima 10 slobodnih zona trenutno, no naravno neke od njih su postupku likvidacije odnosno neaktivne odnosno neke su aktivne, aktivne, vidimo i sami da smo po broju, trenutnom broju slobodnih zona poprilično iznad europskog prosjeka, no očigledno je kako se vidi iz trendova ovih izvješća iz prošle tj. za 2020.g., pa evo i iz ovoga da će trend pomalo ipak prevladati u napuštanju slobodnih zona, te prelasku u poduzetničke zone. Ovdje je očigledno sve jasno, samo izvješće načelno osim onoga što je i poštovana kolegica Raukar Gamulin rekla naravno odličnog copy paste sladostrašća koje nije karakteristično isključivo za ovo izvješće nego i za mnoga mnoga izvješća koja dolaze ovdje pred nas, voljeli bi naravno vidjeti i još malo detaljniji i još malo preciznije, možda čak i sa nekim gospodarskim pokazateljima poslovnim rezultatima poslovnih subjekata, no pitanje je da li se oni ustvari smiju na takav prezentni način i pojaviti ovdje u izvješću. Vidjeli smo od kopneno slobodnih zona u ovome izvješću u likvidaciji je Krapinsko-zagorska slobodna zona, u likvidaciji je i Splitsko-dalmatinska zona, slobodna zona Kukuljanovo kako se ovdje navodi je neaktivna, uskoro će vjerojatno doći i do smanjenja aktivnosti u podunavskoj slobodnoj zoni Vukovar, a naravno one koji su u lučkim zonama još uvijek imaju poprilično dobrog razloga za postojanje, pa vjerujemo da će naravno u tome i uspjeti. Meni je poprilično zanimljiv i ovaj grafikon koji uspoređuje prihode od izvoza i ostalih prihoda sa slobodnih zona. Vidimo da je izvoz u treće zemlje otprilike nešto malo veći od četvrtine prihoda slobodnih zona 25,9%, isporuka dobara na tržište EU 31,9%. Naravno kako su i rekli svi zastupnici i zastupnice vidjet ćemo naravno kako će se ulazak u EU, ulazak u euro odraziti na ovaj dio poslovanja slobodnih zona, te su tu i svi ostali prihodi u preostalom postotku. Kada pogledamo usporedbu broja korisnika prema pretežitoj djelatnosti onda možemo vidjeti da ove kopnene zone koje su još uvijek donekle aktivne uglavnom u svojoj djelatnosti najčešće sadrže proizvodnju i skladištenje što je potpuno jasno naravno jel ponekad čak i skladištenje i proizvodnja se mogu na odličan način spojiti spojiti u jedno. Ne smijemo zaboraviti kao što je i poštovani g. zastupnik Klarić rekao da slobodnim zonama, onima naravno koje će ostati i koje će u budućnosti raditi trebamo osigurati i ostale infrastrukturne preduvjete, prvenstveno naravno kvalitetne pruge, nadamo se naravno da će se sve to prvenstveno kada govorim o prugama moći, htjeti i znati ubrzati jel znate i sami izgradnja pruga dugotrajan je i vrlo skup proces, nadamo se da će tu Hrvatska naći još malo snage da to ubrza odnosno pojača investicije. Skladištenje i proizvodnja, a tzv. ostale aktivnosti ipak vidimo da su dosta karakterističke i za slobodne zone koje se nalaze uz obalu odnosno u lukama Split, Rijeka, Pula i Ploče. Ploče. Što se samog izvješća tiče nema mu se što dodati ni oduzeti nego eto pričekati slijedeće za otprilike godinu dana od danas, pa vidjeti hoće li biti isto odnosno kakvi će se trendovi pokazati, za sada nema niti jednog razloga da ga niti Klub zastupnika Domovinskog pokreta ne podrži, hvala.

Poštovani predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Dakle rezimirajući ulogu slobodnih zona zaključujem kako bi one trebale poslužiti državi radi osiguravanja uvjeta za brzo, trajno i učinkovito rješavanje problema, prvenstveno nezaposlenosti, zatim povećavanja prometa i proizvodnje, porasta izvoza i smanjivanja uvoza, povećavanja BDP-a, punjenja državnoga proračuna, vraćanja inozemnog duga povećavanja životnog standarda, zaustavljanja iseljavanja mladih i stručnih kadrova, dakle svega onoga od čega naša zemlja i dalje duboko pati. Stoga ovo svoje izlaganje ispred kluba zastupnika započinjem pitanjem. Pa jesu li slobodne zone u našoj zemlji uopće postigle svoju svrhu? Pojam slobodne zone predstavlja zonu ili prostor s posebnim uvjetima rada uz posebne pogodnosti kao što je neplaćanje carinskih pristojbi, oslobođenje od obveze obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Zatim može imati i određena druga značenja vezana uz određene političke ili vojne ciljeve. Slobodna carinska zona je zona u kojoj se pod povoljnijim uvjetima obavlja promet, skladištenje, industrijska proizvodnja i dorada robe u tijeku transportnog procesa. Nastanak slobodnih zona u svijetu povezan je s razvojem međunarodne trgovine i svjetske podjele rada. U nekim zemljama osnivaju se specijalne ekonomske zone koje uz gospodarske onda imaju i određene političke ciljeve, a najčešće su na vrlo velikim prostorima kopna i mora i to uz državnu graničnu crtu. S ciljem povećanja proizvodnje i bogatstava zemlje nastoje smanjivanjem međusobnih carina postići veću specijalizaciju i podjelu rada, a onda tako razlikujemo i različite oblike ekonomskih integracija poput zona slobodne trgovine, carinskih unija, zajedničkog tržišta, ekonomske zajednice, jedinstvenog tržišta, unutarnje tržište i Zona slobodne trgovine je prvi i ujedno i najniži stupanj trajnog ukidanja carina i količinskih ograničenja u razmjeni između država članica slobodne zone. Zemlje članice slobodne zone dogovaraju zajedničke uvjete uvoza i izvoza robe, ali i samostalnost svake članice kada je u pitanju vođenje vlastitih trgovinskih politika. Prostor slobodne zone mora biti opskrbljen energentima i komunalnom infrastrukturom te povezan s javnim prometom, a noću osvjetljen i ograđen tako da se kretanje osoba i stvari može odvijati bez teškoća. U slobodnu zonu može se unositi i domaća i strana roba. U zoni može ostati neograničeno. Za stranu robu koja se unosi u slobodnu zonu i u njoj smješta smatra se da nije u carinskom području RH, dakle nije uvezena. Na stranu se robu ne naplaćuje carina niti se na nju primjenjuju mjere trgovinske politike. A za domaću robu namijenjenu izvozu, a smještenu u slobodnoj zoni primjenjuju se mjere kakve bi se inače primjenjivale pri izvozu iz RH. Smještaj robe u slobodnim zonama i u slobodnim skladištima omogućuje puštanje inozemne robe uz iste uvjete kao da ona dolazi iz inozemstva te poboljšavanje uporabnih svojstava i prerade pod carinskim nadzorom. Sukladno Zakonu o PDV-u slobodne zone nisu teritorij RH. Isporuke dobara u slobodnu zonu i isporuke dobara unutar slobodne zone oslobođene su plaćanja PDV-a i pretporeza. Grad na čijem se području nalazi slobodna zona može dati posebne povlastice korisnicima zone iz svoje nadležnosti kao što su besplatna dodjela zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata i uredskih prostora, zatim povlastice iz komunalnih pristojbi i poreza iz ili na plaće. Poduzetnici koji posluju u slobodnim zonama imaju niz prednosti kao što su plaćanje nižih poreza ako sudjeluju u gradnji i izgradnji infrastrukturnih objekata u zoni mogu biti oslobođeni plaćanja poreza. Slobodna zona treba poslužiti državi radi osiguranja uvjeta za brzo, trajno i učinkovito rješavanje problema kako sam uvodno navela, a to su nezaposlenost, povećanje prometa i proizvodnje, porast izvoza i smanjivanje uvoza, povećanje BDP-a, punjenje Državnog proračuna, vraćanje inozemnih dugova, povećavanje životnog standarda, zaustavljanje iseljavanja mladih i stručnih kadrova. U samoj swot tablici Uprave za slobodne zone Ministarstvo gospodarstva nakupilo se dosta tih prilika koje se mogu iskoristiti i tek pokoja posve generalna prijetnja. Odavde se već može izvesti i odgovor primjeren svim dosada postavljenim pitanjima. Dakle, ako pojačamo snage, prevladavamo slabosti i prihvatimo se posla za uspjeh odnosno neuspjeh rada zona odlučujući će biti samo jedan čimbenik, a to je onda onaj ljudski. S ulaskom u EU slobodne zone kod nas su izgubile na atraktivnosti jer su poduzetnici koji su poslovali na njihovu području ipak ostali bez prednosti i posebnog carinskog i poreznog tretmana. Zone su nakon prijelaznog razdoblja ostale zanimljive uglavnom samo onima koji posluju s trećim zemljama. Nekoć najveća Slobodna zona Varaždin ugašena je 2016., a sada u službenoj evidenciji Hrvatska još uvijek ima 11 zona, međutim od toga života ima samo u njih 8. 8. 2 su slobodne zone koje su osnovale županije, dakle Splitsko-dalmatinska i Krapinsko-zagorska u postupcima likvidacije nažalost koji u oba slučaja još uvijek traju, dok je Slobodna zona Kukuljanovo i nakon dugog niza godina još uvijek bez ikakvih aktivnosti. Inače Splitsko-dalmatinska i zona Kukuljanovo površinski su najveće i to neusporedivo s ostalima. Prva se prostire na više od 2 miliona četvornih metara, a druga na milijun. Aktivnosti kako je vidljivo i iz Izvješća o poslovanju koje se odvija u slobodnim zonama trenutno se odvijaju življe u lučkim zonama, dakle u zoni Pula, Split, Rijeka i Ploče u kojima je ukupno gledajući nešto manji broj korisnika, ali one ostvaruju ipak veći prihod i više ulažu, a i bitno su profitabilnije poslovali od onih u zonama na kopnu. U svim zonama promijenjena je i struktura djelatnosti i to je važno za napomenuti jer prije ulaska u EU dominirala je ipak proizvodna djelatnost, a najviše su bile zastupljene metaloprerađivačka i industrija tekstila te proizvodnja autodijelova. Dok danas prevladavaju samo skladištenje i onda sve one prateće usluge. Trgovina na manje od trećine poduzetnika u svim ovim nabrojanim zonama bavi se proizvodnjom što je opet po meni jedna otežavajuća okolnost. Zahvaljujem.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, evo ovaj Izvještaj o poslovnim zonama u Republici Hrvatskoj za 2021. godine završno u ime kluba evo istaknut ću ono najosnovnije. Čuli smo od svih kolega ispred klubova Hrvatske demokratske zajednice, možemo reći da je izvještaj stvarno dobar, sveobuhvatan i približno nam je pokazao sliku slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. Evo ja bih ukratko samo navela da su slobodne zone dio poduzetničke infrastrukture i to kao posebna potkategorija poduzetničkih zona. Karakterizira ih režim poslovanja različit od režima na ostalom području države carinski i porezni karakter. Mora biti ograđena, označena i uređena tako da se promet robe i osoba u ili i slobodne zone može odvijati samo kroz određene ulaze ili izlaze. Kao što je u Izvještaju za 2021. godinu vidljivo u RH bilo je evidentirano 11 slobodnih zona od kojih su dvije tijekom cijele godine bile u postupku likvidacije. Jedna je bila neaktivna. Prema tome, od 2021. godine samo osam slobodnih zona bilo je operativno i to Vukovar, Škrljevo, Osijek, Zagreb, Ploče, Pula, Rijeka i Split koje su poslovale sa ukupno 63 korisnika što je za 14,86% manje nego u 2020. godini. Zaposleno je 2424 radnika što je za 8,11% manje nego u 2020. godini iako je broj korisnika slobodnih zona smanjen u odnosu na prethodno razdoblje prosječan broj zaposlenih je porastao za 8,57% i to uglavnom zbog toga što su poslovanje u zonama napustili korisnici koji su slobodne zone koristili u skladišne svrhe, koji su imali i manji broj zaposlenih, potrebu za manje zaposlenih.

Korisnici su ostvarili dobiti u iznosu od 183 milijuna 161 tisuća i 529 kuna ili za 66,7% više nego prethodne godine. Ukupni izvoz svih korisnika slobodnih zona u 2021. godini uključujući i isporuku dobara na tržište EU iznosio je 964 milijuna 332 tisuće i 616 kuna ili 21,28% više nego u 2020. godini. Budući da je čak 6 od 8 slobodnih zona u određenom trajanju koncesije osnovano sredinom i krajem devedesetih ili tek tijekom 2020. godine istječu ili su istekle koncesije za 4 slobodne zone i to Krapinsko-zagorske u svibnju, Kukuljanovo u lipnju, Osijek u lipnju i Zagreb u listopadu. u listopadu. Korisnik koncesije zone Osijek obavijestio je ministarstvo da neće tražiti produženje koncesije, te koncesije je stekla 9. lipnja 2022. godine. Korisnik koncesije zatražio je produljenje zone Zagreb, postupak je okončan i dobio je koncesiju sa produženjem na 12 godina, odnosno do listopada 2034. godine. Ostale tri navedene slobodne zone u međuvremenu su prestale poslovati. Zakonom propisani postupak za osnivanje slobodne zone, izmjenu područja slobodne zone, te produženje trajanja koncesije uobičajeno traje 6 do 12 mjeseci. Korisnici koncesija za osnivanje slobodnih zona su odgovorni za pravodobno podnašanje zahtjeva nadležnom ministarstvu kako ne bi uzrokovali poteškoće u poslovanju za korisnike koncesija kao i za korisnike slobodnih zona. Nakon isteka koncesije za osnivanje slobodne zone bivši korisnici slobodne zone svoje poslovanje nastavljaju pod uvjetima koji vrijede za sve ostale poduzetnike na području Republike Hrvatske. Poslovanje se nastavlja na istoj lokaciji u okviru zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Evo na kraju klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće. Hvala. Hvala. Evo sa ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku sa suradnikom, a mi ćemo sad napraviti pauzu do 12h. U 12h je glasovanje.

Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2021.g.“. Utvrđujem da smo sa 77 glasova za Molim vas sjednite još! Donijeli zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.